Poštovane kolegice i kolege, dobar dan vam želim. Srdačno vas pozdravljam. Prije nego što započnemo s raspravom o najavljenoj točci, želim vas obavijestiti o planu rada za današnji dan. Imat ćemo izjašnjavanje o amandmanima u 12 sati, a glasovanje o raspravljenim točkama ćemo imati u 12 sati i 15 minuta. Prelazimo na 1. točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedinačna pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, drugo čitanje, P.Z. br. 662;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 g. Darka Nekića da nam da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona. Izvolite. **Nekić, Darko** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Pozdravljam sve uvažene zastupnice i zastupnike. Kao što je rečeno, pred vama je nacrt Konačnog prijedloga Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedinačna pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedinačna pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, Vlada je ovlaštena uredbama uređivati pitanja iz tog djelokruga, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja, koja prema Ustavu RH može uređivati samo HS. Budući da ovlast delegirana važećim zakonom prestaje ustavnim rokom od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno 10. prosinca 2019., ovim zakonom, Vladu se predlaže i nadalje ovlastiti da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a uvažavajući primjenjiva ustavna ograničenja i dosadašnju zakonodavnu praksu. Također, predlaže se da uredbama na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga zakona, ostaju na snazi najdulje do 30. studenoga 2020. g. Hvala lijepo. Ne, hvala lijepo. Otvaram raspravu. u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite kolega. Poštovane kolegice i kolege. Prije nego što krenem sa raspravom o ovom zakonu, ja bih podsjetio sve da danas obilježavamo 2 godine od smrti generala Slobodana Praljka, 2 godine otkad nam je poslao najsnažniju poruku koju je ikad hrvatski narod dobio. Dakle, radi se o ovom čovjeku. I ja vas pozivam, s obzirom da HS ne drži do poruke i do njegovoga, do ovoga čovjeka, da oni koji žele, neka ustanu i daju minutu šutnje generalu Slobodanu Praljku.

Neka mu je vječna slava. Evo, moram reći da mi je iznimno zadovoljstvo da su skoro svi koji su nazočni bili u sabornici ustali i dali poštovanje jednoj golemoj žrtvi i poruci koju je general Praljak uputio hrvatskom narodu. A što se tiče ovog zakona i on je prigodan. Govorimo o ovlastima HS-a. ja ću ovdje, neću govoriti konkretno o samoj temi jer zakon sam po sebi nije loš, ali govorit ću o tome da HS nažalost za hrvatski narod predstavlja sve manje. Dakle, da smo sve veći dio svog suvereniteta prebacili na EU parlament i na EU. I to je ono što je loše i to je ono što nije dobro za hrvatski narod. Prije par dana smo čuli da je g. Weber istaknuo 5 točaka, 5 ciljeva za EU parlament u sljedećem periodu, a radi se o tome da on kaže jedino europski parlamentarci imaju izborni legitimitet i EU komisija i EU vijeće gdje imamo predstavnike znači Vlada odnosno predstavnike država ravnopravno, jedna država jedan predstavnik će imati sve manju i manju ulogu. Zanima me što se to sprema Hrvatskoj. Kako će 11 ili 12 hrvatskih europarlamentaraca sutra moći funkcionirati, kolike će ovlasti moći imati nasuprot nekoliko stotina francuskih, njemačkih i talijanskih zastupnika u EU parlamentu. Mislim da je to jedna situacija koja je iznimno loša za hrvatski narod jer smo očigledno olako prepustili naš suverenitet jednoj drugoj tvorevini. Imali smo sličnu situaciju, reći ću i prije 30 godina kada suverenitet naše države Hrvatske nije bio u ovom Domu. Nego je bio, znate gdje? U Skupštini u Beogradu. Danas nažalost suverenitet i ovlasti HS-a o kojima raspravljamo su sve manje bitne, a sve više i više onih bitnih ključnih odluka donosi se u EU parlamentu. I još bih jednu stvar upozorio, ovdje se konstantno u Hrvatskoj, u medijima pokušava HS pokušava HS prikazati kao mjesto nerada, kao mjesto gdje ljudi ne dolaze na posao, kao mjesto korupcije, gdje znači, govori se o lijenčinama u Hrvatskom saboru i neradnicima. Međutim ja ovdje moram reći da upravo ne braneći niti jednog kolegu koji nije na svom poslu koji ne dolazi raditi, moram reći da je to jedna sustavna znači ne slučajna nego sustavna priča kojom se pokušava obezvrijediti ovaj dom, a ovaj dom naglasit ću i mnogo puta sam naglasio je najvažnije mjesto za hrvatsku politiku i za Hrvatsku državu. Stoga, ubuduće želim da se sve više odluka važnih za hrvatski narod donosi u ovom domu, a što manje u Bruxellesu. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime kluba zastupnika imamo kolegu Vlaovića. Izvolite kolega Vlaović. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče tražim stanku u ime Kluba u ime Kluba HSS-a i Demokrata kako bi se konzultirali o ovoj točci dnevnog reda koja to područja možemo prepustiti Vladi RH da uredbama uređuje ta područja. Želim vas podsjetiti da je od jučer ponovo 600 radnika Đure Đakovića u štrajku, zbog neisplate plaća. Evo i danas su se okupili i ono što je znakovito da su im se pridružili i građani grada Slavonskog Broda, a i učitelji, profesori i nastavnici, koji traže i od grada Slavonskog Broda i od županije da se aktivnije uključe u rješavanje problema. predlažem da se u ovlasti Vlade stavi uredba kojom bi se riješila pitanje grupacije Đuro Đaković jer vidimo da već godinama traje ta agonija, da je država jedan od suvlasnika znači ima elemenata da se uključi u rješavanje problema. Nije dovoljno samo deklarativno reći da pomoći ćemo, nije dovoljno smo deklarativno reći da radnici vi ste u pravu, uprava je loša, uprava je otišla i sad što dalje. Upravo iz tih razloga mislim da vi Vlada uredbom obzirom da ste odbili amandman HSS-a da se osigura u državnom proračunu 200 milijuna kuna za rješavanje ovog problema, da uredbom Vlade regulirate ovo područje da se osiguraju financijska sredstva za isplatu plaća, za isplatu božićnice radnicima, a isto tako da konačno prekinemo štrajk učitelja, profesora i nastavnika zbog djece i roditelja, zbog budućnosti Hrvatske. Mislim Mislim da ovih 6,11 koeficijent treba riješiti i da je dosta bahaćenja sa tim ja sam vam dao. Nije ništa dao, to su porezni obveznici uplatiti u državni proračun. Činjenica da su evo i EU 467 miliona eura isplatila svojim seljacima zbog krize u poljoprivredi, a mi smanjujemo proračun poljoprivrede. Jel treba i da se poljoprivredni proizvođači dignu …/Upadica: Zahvaljujem./… s traktorima i dođu pred Zagreb zajedno sa radnicima Đure Đakovića. Nema nitko više. Određujem stanku do 9 sati i 50 minuta.

Nastavljamo s radom plenarne sjednice. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Tajniče. Evo pred nama je ono što dolazi uvijek, a to je Prijedlog zakona o ovlastima Vlade kojima se uređuje pojedina pitanja u vezi djelovanja Hrvatskoga sabora. Bez obzira na ovaj prijedlog zakona smatram da Hrvatski sabor mora biti centar odlučivanja i donošenja odluka, nažalost to je pretvoreno u kupovinu i kupovinu i žetončiće i danas imamo kaos u RH gdje je Sabor u biti ponižen, gdje bi Sabor trebao biti u biti centar moći odlučivanja i naravno da u tome kaosu kada prenosimo nešto na Vladu koja stvara svakodnevno kaos, koja ne rješava probleme. Ne možemo mi sada govoriti o Đuri Đakoviću da neko pere pilatovski ruke i da se ispred županije tamo, pratio sam to, da se peru o tome problemu ruke oni koji su na vlasti i u županiji i u državi, a to je HDZ. Prema tome, imamo brojne probleme koje Vlada ne ispunja ovdje, imali smo mi i donošenje odluke o ništetnosti kredita i štednokreditnih zadruga, i štednokreditnih zadruga, međutim jednoglasno je ovdje donesen skoro konsenzusom, tj. konsenzusom svih nazočnih pa Vlada jednostavno ništa ne poduzima. I dalje naše građane te kriminalne skupine iz štednokreditnih zadruga koje su isterani iz Mađarske, isterani iz Austrije danas i dalje iseljavaju naše ljude tj. ovršuju ih oduzimaju im nekretnine. Bez obzira što je ovaj Sabor donio taj zakon i Vlada ne poduzima n išta, tribala bi nekakve govori se nekakve korekcije o tome zakonu. Ako je u interesu Vlade i ako smo mi kao Sabor donijeli zakon sa ciljom da zaštitimo te ljude od štednokreditnih zadruga od tih kamatara koje su zarobile u ovršnom tom postupku jednostavno je nemoguće da vrate osim kamata bilo šta, uvik glavnica ostaje ista, imovina im je cijela na otocima Rabu i brojnim drugim područjima naši građani su ostali bez svojih nekretnina, bez svega što su imali u životu, dok to ne mogu te austrijske štednokreditne zadruge raditi to u Austriji. I radili su protivno propisima koje ima RH, međutim Vlada ne poduzima ništa, što znači ono što je jednoglasno prihvatio Sabor, šta je prihvatio u biti konsenzusom bez ijednoga glasa protiv Vlade ništa ne poduzima. A što se tiče i upravljanja svim procesima, odlukama Vlada loše upravlja. Trenutno Vlada ne može riješiti problem u školama, obrazovanju, učenici nisu u školama, nastavnici su u štrajku većinom. Imamo jedan ogroman problem, imamo problem kao što sam rekao sada trenutno u Đuri Đakoviću i svi peru pilatovski ruke. Kaže ministar gospodarstva da će on doći da će on doći u ponedjeljak ispred ljudi. Ali moramo ponoviti još jednom da je u županiji na vlasti HDZ, da je na vlasti i da ispred te županije peru pilatovski ruke i da je ministar gospodarstva opravo pilatovski ruke. I zašto bi ja kao saborski zastupnik bilo kakve ovlasti prepuštao, zašto bi uopće prekidali ovu sjednicu, zašto bi uopće išli na bilo kakav odmor, zašto bi ja dao vama bilo šta na upravljanje, zašto? Koji je razlog, koji je razlog da iselite i ovo još malo svojim odlukama ljudi šta ste iselili? Mi nemamo sada procjene, ministar ne može reći koliko će ove godine biti od uplata naših iseljenih Hrvata iz dvije trećine Hrvatske. Koliko će biti uplata na osnovu doznaka? Koliki će biti prihodi RH od iseljenoga naroda iz dvije trećine Hrvatske? Zašto bi ovaj Sabor dao bilo kome bez obzira što je ovo do sada išlo jednostavno bile su stanke Sabora, zašto bi mi propuštali u ovoj kriznoj situaciji ovoj Vladi da upravlja s ovim procesima koje je dovela u kaotičnu situaciju? Kaotičnu situaciju gdje helikopteri vojni švercaju oružje, gdje se događaju stvari katastrofalne koji se ne smidu događati, ne smi se bacati u blato hrvatski vojnik. Hrvatski vojnik se mora štitit, gdje znači predsjednika Republike i Vijeće za nacionalnu sigurnost ne funkcionira, gdje sigurnosne službe ne funkcioniraju, gdje je sustav okupiran egom jednoga čovjeka koji upravlja ovom Vladom i šutnjom većine ovdje i šutnjom. Znači u jednome kaosu Sabor koji je trebao biti glavno tijelo, međutim da mi ne bi samo napadali većinu, mi smo imali i izbor u EU sada kada smo izabrali komisiju vidjeli smo da i HDZ i SDP jednoglasno podržavaju Europsku komisiju i to je vaše nad tijelo i jednima i drugima. Vi njih morate slušati.

bilo što, kritički da rečete da je hrvatski narod da mi imamo obavezu prema hrvatskom narodu, hrvatskom teritoriju proglasiti isključivi gospodarski pojas on neće jer se mora dodvoriti Europskoj komisiji. **Brkić, Milijan (HDZ)** Poštovani kolega Bulj, ja vas lijepo molim

To je moje pravo kao saborskog zastupnika jel ste zajedno gospodine potpredsjedniče vi zajedno i HDZ i SDP izabrali Europsku komisiju i to bez grižnje savjesti, bez trzaja okom, zajedno ste izabrali a u toj stranci koja je sada izabrana Europska pučka stranka, znate tko je, znate vi tko je u toj stranci, e vidite baš Tajani zbog čega ne smijete proglasiti isključivi gospodarski pojas. Ja toj Vladi ne želim dati, a da ne govorimo o četniku Vučiću koji je u vašoj obitelji, ja ne želim dati, ja baš raspravljam o temi, tema je znači da mi damo da Vlada, da sabor prepusti Vladi da donosi uredbom ovlasti što ima Hrvatski sabor, da mi njizi ovlastimo, ja ne želim, ja ne želim, ja ne želim da dalje Vlada iseljava Hrvatsku, ja ne želim, ja želim da mi se kaže koliko je Hrvata iseljeno i koliko će sredstava iz vanka iz inozemstva naših mladi ljudi uplaćivati svojim obiteljima. 5% je bilo prošle godine BDP-a, 74% više nego prethodnu godinu, to sam govorio uvaženi potpredsjedniče cijelo vrijeme. Premijeru na proračunu on je reka da su to moje klapnje, da ja govorim klapnje, 5% BDP-a. Više nego Irska kad je bila u najvećoj krizi, kad je bilo najveće iseljavanje, više nego ijedna država u Europi. Zašto bi ja dao te ovlasti ovaj Hrvatski sabor, zašto? A to što ste zajedno izabrali Vladu tj. što ste Europsku komisiju ili europsku vladu EU i što ćete predsjedat ove godine to je meni najmanje značajno. Jer da znači nešto to predsjedanje EU onda bi predsjednik Jandroković, predsjednik sabora znao odgovoriti na upit tko je prošle godine predsjedao, međutim njega to apsolutno nije briga niti je to interesantno. Ja oću reći da ova Vlada i ovaj premijer bilo što što kritički kažete prema Europskoj komisiji, da se nakostriši ko mačić na pile, a kad se radi o problemima Đure Đakovića, o problemima profesora učitelja, o problemima zdravstvenih usluga, o problemima isključivog gospodarskog pojasa, o problemima što će od 2020. godine stranci, strane pravne i fizičke moći, osobe moći kupiti poljoprivredno zemljište, kad to spomenete e to onda to je manje bitno to tako mi smo ipak, da mi smo unutar Europe, ali imamo pravo mi kao saborski zastupnici o ovome govoriti. I ja govorim o uredbi, da me ne bi krivo potpredsjednik shvatio, ja govorim o uredbi i ja kao saborski zastupnik tražim da se nastavi raditi i da mi donosimo kao sabor ove odluke. I to je moje legitimno pravo, ja nisam odstupio od teme. I nje problem moj problem kao saborskog zastupnika, ali ja moram ukazati da je i SDP i HDZ zajedno su izabrali Europsku komisiju, na čelu koje je euro pučanka. U toj stranki je Tajani zbog kog Hrvatska vlada ne smije zaštiti naš teritorij isključivi gospodarski pojas, nema hrabrosti i nije prva liga oni šta su došli sa Plenkovićem ovde mu davati potporu, nisu prva liga, nisu prva liga, liga prvaka. Liga prvaka je ovi koji uplaćuju njemu 5%, a nemaju pravo niti glasa koje je iselio, nije ni omogućio ni elektronsko, ni dopisno glasanje, koji plaćaju ove njegove štete gdje se on hvali da je gospodarski rast. I ja mu ne želim dati ovlasti, moja Dalmacija je iseljena, Dalmatinska zagora je iseljena, napravili su faraone, ova Vlada je napravila faraone od župana. Ovisnike je napravila gradonačelnike i načelnike, napravila je poslušnike od čelnika lokalnih samouprava jer ako nisu dobri sa županima neće dobiti kune. Ja takvom premijeru i takvoj Vladi ne želim dati kao saborski zastupnik ovlasti da mogu u djelokrugu sabora bilo kakvu odluku donit, ja ne želim. I to je moje legitimno pravo da govorim o tome, to je moje legitimno pravo. Ova Vlada ne zaslužuje tu potporu, ja to mogu kazat i u ime Kluba MOST-a, jer govorim u ime MOST-a, ova Vlada ne zaslužuje da uredbama donosi odluke iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Jer dosta je bahatosti i podcjenjivanja doma u kojem je tribalo biti, iznad kojega je tribao biti samo Bog, gdje bi mi tribali iznositi svoj stajalište, gdje bi morali debatirati, gdje ste vi Hrvatskom saboru, uz pomoć Vladimira Šeksa i Andreja Plenkovića i ostalih oduzeli prava govora saborskim zastupnicima tj. umanjili prava govora izmjenama Poslovnika. Tako da, dokle …/nerazumljivo/… nemamo pravo replika, bilo šta da se javimo jel nemamo druge mogućnosti dobijamo opomene, izbaciva nas se. Saborskom zastupniku u ovome domu je oduzeto ono osnovno pravo, a to je pravo da on je centar moći odlučivanja i da je Vlada odgovorna Hrvatskom saboru, a ne da predsjednik sabora sve i poslovnički podredi premijeru. Premijer je onaj koji izvršava ono što mi imamo ovdje da kažemo. I nama bi u Hrvatskom saboru trebalo biti interes, bilo oporba, bilo vlast da vlada bude uspješna, a da smo mi oni pokretač koji kontrolira i gura, ali ja u ovu Vladu, ponavljam još jednom nemam povjerenje kao saborski zastupnik niti Klub MOST-a nezavisnih lista jer se problemi ne rješavaju u interesu hrvatskoga naroda, nego se radi poslušnički u interesu Bruxellesa i briselskih hodnika. I na tom smo dokazali da jednostavno partitokracija je na djelu, ona je vidljiva u izboru Europske komisije gdje je zajednički HDZ i SDP izabrali su znači Europsku komisiju. Ova Vlada nema snage riješiti osnovne probleme, predlagali smo brojne zakone. Mi imamo problem glifosata, ja sam, naša ministrica kaže da to nije problem, Austrija zabranila evo u EU, taj herbicid koji je otrovan, gdje upozorava Svjetska zdravstvena organizacija, ali povezano …/nerazumljivo/… s tim multinacionalnim kompanija i EU i lobiranja njihovoga nije u interesu hrvatskoga čovjeka, nego ova Vlada radi u interesu isključivo i samo EU. samo EU. Mi kao dom moramo isključivo brigati se o interesima hrvatskoga naroda i Hrvatske države. Ova Vlada je ispraznila, vlade u kontinuitetu, a ova pogotovo je ispraznila 2/3 Hrvatske, a država nije ako nema naroda, nije dovoljan samo teritorij. I smatram, evo još jednom uvaženi potpredsjedniče da nisam povrijedio Poslovnik, govorio sam stav Kluba MOST-a, da ova Vlada ne zaslužuje da donosi uredbe u djelokrugu Hrvatskoga sabora, jer jednostavno ova Vlada ne drži do digniteta Hrvatskoga sabora, a ona bi trebala biti, ona je izabrana iz Hrvatskoga sabora, ja mislim da je Hrvatski sabor ponižen, degradiran jedino petkom u podne je ovdje pun kada se glasa, jednostavno funkcionira na principu žetončića i kupovine saborskih zastupnika i smatram joj jednom i još jednom govorim javno da Hrvatski sabor triba nastaviti u kontinuitetu bez obzira na ove ustavne obaveze o stanci, jel je toliko ozbiljna situacija u RH gdje se ne štiti interes hrvatskog čovjeka, gdje se ne poštivaju zakoni pa ni u slučaju gdje se može hrvatska vojska uputiti na granice i pomoći policiji da se zaštite i sigurnost naših građana jer sam vidio da su u graničnom području u strahu.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Da sam se javio prije kolege Bulja govorio bih nešto kraće, ali moram se malo osvrnuti i na ovo što je on rekao. Prvo, se, slažem se s njime da ova Vlada ne zaslužuje da dobije ovlast da donosi uredbe u ovom dijelu kad sabor ne zasjeda ali ni ova država ne zaslužuje da bude blokirana dok je na snazi ova arhaična odredba ustava o stankama, pa će onda između, između te dvije dileme ćemo ipak podržati ovaj zakon iz dva razloga. Prvo je zato i mi kad smo bili vlada tražili smo od sabora povjerenje da donosimo uredbe dok sabor ne zasjeda, redovno bi ga dobili i nismo baš pretjerano puno koristili tu ovlast, ali smo ju koristili više nego što to radi ova Vlada. Tako da bi bilo vrlo od nas nekorektno da upotrijebim najblažu riječ da sada nešto pretjerano oko toga se protivimo. Uostalom čini mi se da je samo jedna uredba, tako, ova o toplinskoj energiji trenutno na snazi. I drugo, kad je bio ovaj zakon u prvom čitanju osobno sam predložio amandman, zaključak da se uredbom riješi ovo pitanje koje imamo za slijedeću točku dnevnog reda, a to je prijevoz djece ovoga trajektima. Tako da evo iz tih razloga ćemo podržati ovaj zakon. Drugo što se tiče izbora Europske komisije, vi ste zaboravili spomenuti još dvoje zastupnika koji su glasali za Europsku komisiju, to su gospodin Flego iz IDS-a, što je možda u ovom trenutku ne bi toliko naglasio, ali i gospođa Ruža Tomašić koja je inače iz stranke suverenisti. Vi vrlo često koristite riječ suverenisti tako da su, ne, ne vi niste suverenist ali vrlo često koristite suverenizam kao postavku u vašim, u vašim, dobro, eto. Dakle, što se toga tiče mislim da glasanje za Europsku komisiju prvenstveno pokazuje ne činjenicu da mi želimo da nam Bruxelles nešto nameće nego barem sa našeg aspekta da budemo ravnopravni u donošenju odluka u tom i takvom Bruxellesu nisam siguran da bi za Hrvatsku bilo bolje da je izvan granica EU. Inače što se toga tiče, ja mislim da je puno lošije za Hrvatsku ispala činjenica da ste vi MOST dva puta glasali za, da nego to što smo mi glasali zajedno sa njemačkim demokršćanima, austrijskom narodnom strankom i drugim demokratskim strankama koje su članice Europske pučke stranke, naravno imajući u vidi i ove neke, ne bi reko lige prvaka, nego kako mi to u slengu govorimo neke šampione koje su nam doveli u Zagreb. Ja ću sada se vratiti na temu gospodine potpredsjedniče, ali morao sam odgovoriti malo kolegi Bulju. Ovdje raspravljamo o zakonu kojima se govori o uredbama koje bi Vlada trebala donijeti temeljem prenesene ovlasti od Hrvatskog sabora, a ja bi još nešto rekao o uredbama koje bi Vlada trebala donijeti bez prenošenja ovlasti od strane Hrvatskog sabora ne donosi ih, a jedna od, jedan o najočitijih primjera toga je recimo uredba o nazivima nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja je u ovlasti Vlade, a koja se recimo tiče recimo koeficijenata javnih službenika koji rade u obrazovnom sustavu odnosno ovaj poznati koeficijenti za učitelje, koja evo već izaziva tolike prijepore da već 30 i nešto dana traje štrajk, a rezultat je između ostalog jedan sindikat je objavio rezultat izjašnjavanja od 88% protiv ponude Vlade. Tako da ja pozivam Vladu da donese ne uredbu koju će ovlastit sabor sada ovim zakonom nego uredbu koju već ima temeljem ovlasti sabora i zakona o plaćama u javnim službama i da konačno završi ovu priču sa štrajkom u prosvjeti. Dakle, prije nekoliko tjedana pozvao sam premijera da smanji svoj ego za 6% i poveća koeficijente. Vidim kako vrijeme odmiče da trebam povećati, sada mislim da bi trebao smanjiti svoj ego za 80% i povećat koeficijente koeficijente za 6% uredbom koju bi Vlada donijela mimo ovlaštenja sabora, ovo moram ponavljati da mi ne kažete da nisam u temi, mimo ovlaštenja sabora za donošenje uredbi dok sabor ne zasjeda. Pa u tom smislu, sa željom da Vlada konačno donese uredbu za koju već sada ima ovlasti mi ćemo podržati da dobije nove ovlasti za donošenje uredbi pa neka joj se ta uredba onako nađe na dnevnom redu što prije da se djeca vrate u škole kada se već mi moramo silom Ustava maknuti iz ovih klupa na mjesec dana. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Ljubica Maksimčuk. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o ovlastima Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Ovlast Vlada da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora prema sada važećem zakonu kojim Vladi dana ta ovlast prestat će 10. prosinca ove godine. Ovim se predlaže da se Vladi nadalje kao i do sada dodijeli ovlast da uredbama uređuje pojedina pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a na temelju važećeg Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Ovlast Vlade RH da uređuje pitanje tekuće gospodarske politike ograničena je još jednom odredbom prema kojoj Vlada RH može koristiti ovu ovlast samo u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda, ovlaštene Vlada RH da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora osim onih pitanja koja prema Ustavu RH može uređivati samo Hrvatski sabor. Temelj za donošenje ovog zakona je ustavna odredba članka članka 88. Ustava koji predviđa da Vlada RH može temeljem ovlasti koja proizilazi iz Ustava koja se daje uredbom uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a koja se ne odnose na financije odnosno državni proračun, na poreznu politiku kao ni na pitanja koja se odnose na ljudska prava, izborni sustav, ustrojstvo i djelokrug državnih institucija jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Zakon koristi tu ustavnu ovlast na restriktivan način dopuštajući Vladi da svojim uredbama regulira navedena pitanja samo u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda ili kada je raspušten tj. kada mu je istekao mandat. Ponavljam, važeći zakon kojem je Vladi ta ovlast dodijeljena prestat će 10. prosinca ove godine. Stoga će klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite kolega Čuraj. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Ministarstva uprave. Vrlo kratko, čisto radi informiranja javnosti. Dakle ovo što ovdje radimo su ovlasti koje dajemo Vladi da u slučaju, ne u obvezi, ne obvezatno nego u slučaju da se ukaže potreba u razdoblju kada Sabor ne zasjeda, a to je ustavnom pauzom od 15. prosinca do 15. siječnja i od 15. srpnja do 15. rujna može može uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, osim onih izmjena onih odluka koje se tiču na izmjene i dopune državnog proračuna, propisivanja poreza te onih pitanja koja su prema Ustavu RH ovlaštena da može samo Sabor uređivati. Dakle, ta Vlada podnosi isto izvješće na onom što je napravljeno, to nije nešto što se možda ne dogodi nijedna uredba niti bilo kakva odluka, a možda da. Mi ne možemo ostaviti državu bez toga, to je nešto što je u praksi. Sada mi možemo pričati da li mi trebamo imati uopće ustavnu pauzu ili ne, to je drugi par rukavica. Također je ovdje u članku 2. navedeno da u slučaju izbora to isto vrijedi dok se ne konstituira novi saziv Sabora da bi država mogla apsolutno funkcionirati. Dakle, Ustavom je zabranjeno ovo što su neke kolege tražile da nešto Vlada donese uredbu pa neke novce isplaćuje, to ne smije. To se možda moglo tražiti amandmanom na rebalans proračuna za ovu godinu, ali koliko sam vidio nije bio takav isti podnesen, ne kažem da bi bio prihvaćen, ali ajde barem bi onda se adresiralo na dobro mjesto. A ne danas ovdje pričat o nečemu, koristiti neke možda prilike za neke političke teme, tako da mislim da je ovo izuzetno ajmo da kažemo nešto što je ustaljeno u praksi, ne samo kod nas, nešto što je normalno, što treba dok god je ovakav sustav da Sabor ne zasjeda. Ako se to ikada bude mijenjalo onda nećemo ga … I to je sva priča oko ovoga današnje zakona jer mislim da sve ostalo drugo su korištenja ove govornice i pozornice za određene političke teme koje nemaju veze s dnevnim redom i zato sam i htio ovdje to reći i objasniti javnosti točno o čemu mi ovdje raspravljamo, da je to nešto što je ustaljeno u našoj praksi već zakonodavnoj i da će to nešto što je potrebno. Sve dalje sigurno ima i drugih prilika da se adresira javnost za određene teme, a ovo će naravno klub HNS-a podržati jer smatramo da to omogućuje nesmetano funkcioniranje države. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Evo ja ću samo pojedinačno još jednom ponoviti da ovo proizlazi i ovo se donosilo znači ovaj konačni prijedlog samo da javnost razumije, da narod razumi koji ovo prati ako neko prati, ovo gdje se djelatnosti Vlade RH uređuje pojedine ovlasti iz djelokruga Hrvatskog sabora, što znači da će Vlada donositi uredbama i u drugim aktima iz djelokruga Sabora. Međutim, kako ću ja vjerovati Vladi kako ću ja vjerovati Vladi koja sama pod pokroviteljstvom Andreja Plenkovića gdje ministar Grlić Radman kao i njegovi prethodnici i Davor Ivo Stier i Pejčinović-Burić krše važeće odluke Vlade RH po kojem povjerenstvo za nadzor Srbije u pristupanju EU u praćenju poglavalja 23. i 24. ona sama je bila dužna Vlada tj. ministar sazivati četiri puta godišnje to povjerenstvo da se Srbija 23. i 24. poglavlje u pristupanju EU. Niti jedan sastanak nisu održali, niti jedan a otvaraju se i dalje poglavlja Republiki Srbiji, otvaraju se poglavlja čovjeku u državi na čelu koje je Vučić, koji je naravno koji želi biti pokajnik četnik, ali je četnik Šešelju i ta Vlada i ta Vlada ne poštiva svoje odluke, a mi kao najveće tijelo, zakonodavno tijelo, narodni dom, dom narodnih zastupnika HS bi tribali sad pripuštati ovlasti ovoj Vladi, ovoj Vladi prepustit, znači ta odluka je donesena o povjerenstvu 2016.g. i to povjerenstvo je dužno jednom godišnje izvijestiti predsjednika ili predsjednicu RH, ja sam postavio upit predsjednici RH koja je šutila o tome problemu naravno jel je se dogovorila sa Vučićem ovde kad mu je prostrla crveni tapet ovdje gore na Pantovčaku tom četniku, kojega se nije smilo pitati kad će otić u hrvatsku Glinu jel je svojatao Glinu u ratu, jel je huškao ljude, ta Vlada, pazite ta Vlada nije poslala izvješće predsjednici RH, bila je dužna, samo jedan sastanak je održan kad se je osnovalo to tijelo 2016.g. Evo Grlić Radman već je 5. mjesec ministar i rekao sam mu to i zašto bi ja vjerovao to Vladi, zašto bi mi kolege i kolegice vjerovali toj Vladi? Pa dokle god ne ispuni Srbija, evo u ovome slučaju, sve, sve što triba ispuniti, znači od naših nestalih do šteta logorašima i ratne štete, nema šta tu otvarat se poglavlja Vučiću, blokira se, pa šta smo mi morali proć sa našim Vladama da bi se dodvorili europskim činovnicima, pa morali su Sanader, Kolinda, predsjednica tada šta je bila ministrica, nazdravljati sa Carlom de Ponte i čekanje uhićenja generala Gotovine, nazdravljati, a mi Srbiji otvaramo, ej koji se ruga, četnik se ruga s nama, ruga, mi mu prostiremo crveni tapet, pa po, po vaše većine je na Bačkoj Palanci, dio većine je kada se slavi Oluja, zašto bi ja vjerovao toj Vladi i to je moje legitimno pravo da budem protiv ovog, to je moje legitimno pravo. Ja ću ovo ponavljati ovo uvijek jel moram ovo ponavljati, hrvatska Vlada, ministre vanjskih poslova, ni Stier, ni Pejčinović Burić, a bome ni ovaj aktualni pod pokroviteljstvom Andreja Plenkovića ne poštivaju odluku Vlade, ne poštivaju zakon. Što to znači, da su hrvatske žrtve srbijanske i crnogorske agresije opet postaju žrtve pod patronatom Andreja Plenkovića.

punu primjenu IGP-a, kao zaštitili našega ribara, sad će nam se kupiti 700 000 hektara imamo neobrađenoga zemljišta

Ja govorim o uredbi o ovome prijedlogu zakona odluka gdje ćemo HS, gdje će Vlada preuzeti određene ovlasti HS, ja govorim sve argumente zbog čega neću podržati da ova Vlada, da ja dam ovoj Vladi potporu da im podržim ovaj zakon i to je moje legitimno pravo. Ne samo što je moje legitimno pravo i ne samo šta ste nam oduzeli i HDZ i SDP zajedno ste izazvali promjenu Poslovnika gdje ste smanjili pravo govora zastupnicima. Uvaženi predsjedavajući, vi bi morali štititi saborske zastupnike da iznose svoje mišljenje jel ja u ovome trenutku ništa ne vrijeđam, ja samo kažem da nemam povjerenja u ovu Vladu da joj dam ove ovlasti. Ako Vlada ne poštiva svoje odluke koje je donijela iz 2016.g. o osnivanju Povjerenstva o praćenju Srbije u pristupanju EU i 4 puta se je godišnje moralo sastajati, nije niti jednom, a predsjednik povjerenstva je ministar, niti Stier Davor, samo je jednom u Oreškovićevoj Vladi, poslije niti Davor Ivo Stier, niti nagrađena za to Pejčinović Burić jel je ona sad visoko u europskim tijelima, a niti Grlić Radman, niti jedan i bili su dužni uvaženi predsjedavajući predsjednici RH slati izvješće i zašto bi ja dao kao saborski zastupnik svoj, svoju potporu da takva Vlada uzme ovlasti HS, ja imamo pravo o ovome govoriti, meni je problem zašto hrvatska Vlada nije podržala, zašto nije podržala proglašenje IGP-a i zaštitila nacionalni interes? Meni je problem šta, šta HS nije raspravljao ako je mogao Bundestag, o Marakeškom kompaktu i Marakeškom sporazumu. Mi čak nismo raspravljali o Marakeškom kompaktu, a imamo sad problem gdje ilegalnim, gdje ilegalno ulazak migranata, ilegalni ulazak, poglavito u području pograničnom, evo ja sam bio u Vrgorcu kod čovjeku kojem je ukralo auto iz garaže, auto mu je uništeno i čovjek se boji za svoju imovinu i svoju sigurnost, ljudi se na tom području boje, boje se u mome, u Cetinskoj krajini, boje se sve do, u ciloj Zagori, u Gorskom Kotaru su ulazili ilegalno migranti, a mi nismo mogli raspravljati ovdje o Marakeškom kompaktu il sporazumu, nije nam dozvoljeno, naravno uz predsjednika odbora g. Kovača koji nije čak dao da se glasa o zaključku. Prema tome, ova Vlada

nije sve, stvarno kad vidim premijera kako srčano govori o EU, o Europskoj komisiji, ja bi volio da tako štiti nacionalne interese i da kaže ako Mađari su zabranili prodaju zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama, e neće ni Hrvati ako Hrvat ne može u Mađarskoj kupiti zemljište poljoprivredno, e onda zašto ne može biti obrnuto? Znači ako smo jednakopravni ja ne mogu dati Vladi koja se poziva isključivo na EU i kad kaže da je liga prvaka povijest, posjet Europučana po meni je liga prvaka svih onih koji su iseljeni iz Hrvatske za vrijeme ove Vlade i prije i koji uplaćuju u ovaj proračun, a njihova su ognjišta ostala prazna, njihovi su roditelji ostali sami na svom ognjištu, izumiru nam sela, izumiru. Ja ne mogu dati potporu ovoj Vladi jer nije donosila dobre odluke. Ja ne mogu dati Vladi potporu kada pitam premijera da 5% BDP-a dolazi nam iz uplata iz inozemstva od naših iseljenih, a on to demantira, on kaže da su to moje klapnje. Dok nije izašlo u medijima da je povećano u 2018. 84% doznaka iz inozemstva. Nema projekcije ove godine koliko je. To je umjetan gospodarski rast gdje 130 tisuća radnih dozvola je potpisano za strane radnike ove godine. Iselili smo naše ljude, to su pokazatelji o kojima trebamo govoriti. A to je za premijera klapnja. Za mene nije klapnja, iseljavanja Hrvata iz 2/3 Hrvatske. I ne samo iz Hrvatske. Nisu stali ni u zaštitu dobro Hrvata iz BiH jer i oni jer i oni iseljavaju, tamo narod izumire, a tamo isto apsolutno vanjska politika je katastrofalna. Jedino što dio Vlade uredno posjećuje, dio Vlade Bačku Palanku kada je slavimo mi u Kninu najveću i najčasniju pobjedu hrvatske vojske. Kada se iđe dio većine na četnički dernek u Bačku Palanku zajedno sa Vučićem. Ja ovoj Vladi zbog svega što sam rekao, a ovo je dio

Imamo replike, poštovani kolega Davor Lončar. Izvolite. Dobro. Poštovani kolega Kirin, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, uvaženi zastupniče. Što je pristupanje Srbije EU-i? Da li je to možda manje hrvatski, a više globalni interes? Ali, i Srbija bi po meni trebala korigirati svoju politiku prema Hrvatskoj i ne samo prema Hrvatskoj, nego i prema Kosovu i prema Bosni. Što vi mislite o tome? Di je greška Vlade? zbog toga i ne dajem, kolega Kirin, nadam se da nećete ni vi zbog toga dati podršku ovome prijedlogu, dati svoje ovlasti Vladi koja znači ne ispunjava obaveze koje je ona donijela odluke koje sama Vlada, a to je praćenje Srbije u pristupanju EU-i i naravno da ništa nije poduzela Vlada. Tu uz granicu se postrojavaju četničke postrojbe, Vučić tamo gdje je hrvatski vojnik oslobodio i pomogao da se u Bosni ne vodi na bihaćkoj enklavi veće zlo nego što je bilo u Srebrenici. Četničke postrojbe se postrojavaju tu kraj granice, Vučić je četnik. On glumi pokajnika, ali je on čisti četnik. On je pozivao ljude srpske nacionalnosti na granice Velike Srbije i tvrdio je da hrvatska Glina nikad neće biti, da je ona srpska. I taj čovjek dok ne ispuni sve te uvjete, dok Srbija ne ispuni ona 3 uvjeta koja sam rekao,

poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj. Ja vas mogu razumjeti da ste izgubili povjerenje u ovu Vladu iako ste jednom već glasali za ovakav zakon i to upravo premijeru Andreju Plenkoviću, ali mogu razumjeti da sada nemate povjerenja više. To je legitimno, ono što nije po meni dobro i legitimno, da se stavljaju svoji politički ciljevi, stajališta, mišljenja, razmišljanja, kako god hoćete, sve što ste naveli ispred mogućih potreba hrvatske države i svega onoga što u tom periodu, kratkom periodu na koje se to odnosi vrijeme, bi se pokazalo kao prijeka potreba. Tu moramo ipak više razmišljati o državi, manje o svojim političkim stajalištima i to je zapravo bit ovog razloga. Ja poštujem vaše predomišljanje, drugačije političke razlaze, da jednom možete dati podršku, drugi put ne i to je legitimno, ali ovdje ipak se više radi o tome da zaštitimo interese ove države, a ne u biranju političkih strana i stajališta. Zahvaljujem.

To možete provjeriti i vidjeti je li i jedan drugi zastupnik od 90-e do danas napravio. Baš zbog ove 2/3 Hrvatske. I moje je legitimno pravo ovdje raspravljati bez obzira što ste i vi sudjelovali u smanjenju prava govora zastupnika izmjenama Poslovnika i što ste glasali za to. Moje je pravo kazati zašto neću glasati jer ova Vlada je iselila, ova Vlada je, onda sam rekao blažu varijantu je loša. Ne loša, ona je katastrofalna. Ponavljam, zašto premijer nije priznao i otvoreno rekao da je 5% BDP-a od ljudi iseljenih Hrvata na doznake? On je govorio da je to moja klapnja, dok nije izašlo u medijima da je povećano 74%. 74% je povećano naših ljudi koji je on ciljano iselio kao što je bilo 60-ih godina. Hvala lijepo. Mogu razumjeti g. Bulja u njegovoj diskusiji, ali moramo biti i odgovorni i ozbiljni. Znači činjenica je da 15.12. više Sabor neće zasjedati. I činjenica da nažalost do 15.1. također, neće zasjedati jer je to ustavna stanka i dok god to ne promijenimo, a ja se zalažem da to promijenimo jer nema nikakvog razloga da HS ima toliko duge stanke u trenucima kada država ima potrebe da se određeni problemi rješavaju, da to tako bude. Znači ja pozivam ovdje sve, vladajuću većinu i sve one koji mogu utjecati da ukinemo ustavne stanke g. Bulj. Znači kada bi to napravili onda uopće ne bi bilo potrebe za ovakvim zakonima i tu sa te strane ja vam moram reći da se ne slažem s vama da ovaj zakon ne treba podržati jer treba, država mora funkcionirati. Već i ovako u ovoj situaciji imamo krizu neviđenu. Znači nikada do sada ovakvu blokadu normalnih procesa u državi nismo imali zahvaljujući HDZ-u, zahvaljujući HDZ-u, pardon, od Domovinskog rata. Znači ovo je najveća kriza koju Hrvatska ima od Domovinskog rata prouzrokovana HDZ-ovim postupanjem, odnosno nepostupanjem i ne davanjem onoga šta naši djelatnici u obrazovnom sustavu zaslužuju, zaslužuju. I tome se ne vidi kraj, nažalost tome se ne vidi kraj. I sada ću reći još jednu stvar, Vlada ukoliko ne riješi to do 15.12. neće to moći ni riješiti. Dolaze božićni praznici, novogodišnji praznici, recite mi kolegice i kolege jel vama i malo neugodno zbog toga šta je država u blokadi. Evo gledam tu HDZ-ovce, da li tražite rješenje, g. Lončar, gđo. Lukačić, da li tražite rješenje? G. Bačiću da li tražite rješenja? Da li tražite rješenja? Nedopustivo je kolegice i kolege 35 dana od toga 14, 15 dana školske godine naša djeca sjede doma umjesto u školama. I zanimljivo je pitanje koje mi je postavio danas sin kada smo kretali prema ovdje jer sam rekao idemo u Sabor, kaže on meni a da li sabornici trebaju nadoknaditi dane koje štrajkaju. I onda se ja pitam, pa kako štrajkaju, pa ne štrajkaju u sabornici. I shvatim šta je dijete gledajući televiziju ovih dana shvatilo da ovdje nema 90% saborskih zastupnika da oni ne sjede ovdje i ne zastupaju hrvatske građane i da se dijete opravdano pita da li će saborski zastupnici nadoknaditi ovaj nerad koji su neki od njih, budimo iskreni, nisu svi takvi, izvršavaju obaveze, ali dobar dio njih ne izvršava. I to je možda jedna dobra lekcija koju će djeca i roditelji i bake i djedovi ovdje dobiti. Bespotrebno sjede doma 30 i nešto dana a oni koji bi trebali riješiti taj problem ne rješavaju, Vlada, HDZ, saborska većina i još ih nema u sabornici. Kolegice i kolege kakvu poruku šaljemo djeci, kakvu poruku šaljemo društvu, kakvu poruku šaljemo ljudima koji su jučer aklamacijom odbili i i danas će to biti objavljeno aklamacijom odbili nevjerojatno bahatu ponudu koju im je uputila Vlada bez trunke razumijevanja za ono što oni traže. I još se usudi Vlada i premijer Plenković te ljude zvati iracionalnim. 90% naših učitelja, nastavnika, nastavnica, učiteljica, ne nastavnog osoblja HDZ i premijer zovu iracionalnim.

i da ja se slažem kao i kolega Bauk da treba i dati ukoliko se to ne riješi do 15.12. ovim zakonom i dodatne ovlasti da se konačno to skine sa dnevnog reda. Znači to je jedan komplet jer ja vidim kud to ide. I ovim zakonom možemo pomoći možda da se taj problem riješi zbog toga govorim o toj situaciji. Znači to je jako povezano i nemoguće je u državi koja ne funkcionira 40 dana a daje se ovlast Vladi da rješava probleme nakon 15.12. nemoguće je ne spomenuti aktualnu situaciju i krizu koja se desila. I ono što mene sablažnjava je da stotinu tisuća, znači 90% ljudi, 90 tisuća ljudi je premijer nazvao iracionalnim. I još oni fićfirići koje gledam jučer po Direktu, koji dociraju kao što je ovaj kolega koji je također rekao ljudima da su skrenuli u iracionalnom smjeru na jednoj televizijskoj emisiji kao da ti ljudi ne shvaćaju gdje žive, kao da ne shvaćaju da je ljudima dosta nepravde. Znači jednom se pređe granica i jednom morate reći dosta i nećemo više to trpjeti. A riješiti se moglo jednostavno, ako se dalo svima 6,12, pa onda se moglo dati u koeficijent 6,11 učiteljima. Pa da se jave svi ostali nakon njih opet ne bi koštalo kao što je premijer sada dao 6,12 a ne bi trebao svima povećati. Tu postoji 4, 5 skupina kojima bi trebalo povećati da se ispravi nepravda ali ravnateljima uprava u ministarstvima koji se sada javljaju na natječaje koji će imati 13, 14 tisuća kuna njima ne treba povećati plaće, ne treba. Ima takvih desetke tisuća u sustavu kojima ne treba povećati plaće i koeficijente ali učiteljicama i učiteljima, tetama koje kuhaju, onima koji održavaju škole, njima treba povećati plaće, shvatite to g. Plenkoviću i lišite ovu naciju agonije. Ovo je nevjerojatno. Znači mi više ne znamo kako se postaviti na svakodnevnoj situaciji koja je normalna, odvesti dijete u školu. Ne možemo ga odvesti, hrvatski građani su blokirani zbog ludosti ću ja reći premijera Plenkovića i njegovog odbijanja da napravi ono što je logično i jasno mi je da ovdje u Saboru HDZ mi ne može replicirati niti reći nisi u pravu. Nijedan zastupnik HDZ-a nije dignuo pločicu, kolegice i kolege, i oni osjećaju i oni osjećaju da bi trebalo ispraviti nepravdu ali ne mogu vjerovatno razumjeti zašto to premijer Plenković Ali jesam vam objasnio, g. Brkić? …/Upadica Brkić: Objasnio sam ja vama, vi nastavite kolega, izvolite./… Koliko je različita rasprava Buljeva bila od moje? Ja sam je slušao putem dolaska ovdje, ništa i meni ste dali, njemu niste dali. **Brkić, Milijan (HDZ)** Kolega Maras, da ste bili na svom radnom mjestu

i učenici koji nisu u školi, moraju shvatiti da Vlada ima i ovom uredbom koja je na dnevnom redu, mogućnosti rješavati određene stvari, među njima i koeficijente. Znači ima mogućnost riješiti određene stvari i trebala riješiti jer to je logično. Znači i zato i dajemo Vladi ove ovlasti od 15. 12. nadalje do 15. 12. Sabor prekida zasjedanjem, po meni totalno neopravdano i ako ikada se pojavi inicijativa za izmjenom Ustava, evo dajem bianco podršku ako je predloži i HDZ da ukinemo te besmislene saborske stanke od mjesec dana tijekom zime i čak 2 mj. tijekom ljeta. Znači od 12 mj. radimo, 3 od 12 mj., znači 1/4 godine Hrvatski sabor ne zasjeda i zato donosimo ovakve uredbe koje ne bi trebali donositi ali s obzirom da je Ustav takav, s obzirom da je tako pravilo, da će tako biti i ove godine i slijedeće godine u ljeto, pozivam naravno i glasat ću za ovaj zakon jer država ne može biti bez mogućnosti rješenja problema ali još jednom pozivam da se ovlasti koriste u interesima građana. Znači u interesima onih čije probleme trebamo rješavati, u interesu onih koji su nas birali da donosimo odluke u njihovo ime. A odluka koju bi trebalo donesti u njihovo ime da se riješi problem koji imamo danas u školama je povećati koeficijente i vratimo djecu u škole. Hvala lijepo. Zahvaljujem, kolega Maras, imamo nekoliko replika, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovani kolega Maras, ne slažem se s vama, mislim da ova uredba veze nema sa dodatnim instrumentima za rješavanje agonije u hrvatskim školama. Naime, već sada svi instrumenti za prekid štrajka i povratka učitelja i nastavnika u škole su zapravo u rukama Vlade, oni imaju sve mogućnosti samo jednom uredbom udovoljiti sindikatima i stabilizirati cijeli sustav već sutra, vratiti učenike i učitelje u učionice i privesti kraju ovo polugodište. Samo su dva moguća scenarija, jedan je ovaj a drugi je sudska zabrana štrajka za koju se iskreno nadam da se za njom neće posegnuti jer u trenutku ako dođe do takve odluke, situacija postaje dodatno nestabilna i svaki ishod je nepredvidiv, mislim da ulazimo u sferu kaosa i da tu više nitko neće moći kontrolirati kontrolirati stvari i zato ja jedino što apeliram je odavde da se shvati koliko je situacija ozbiljna. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, odgovor, kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Slažem se u potpunosti sa vama, kolegice Glasovac, ali znate šta ćemo izgubiti 15. 12. kada ova uredba odnosno ovaj zakon stupi na snagu? Izgubit ćemo to da neće nitko više u javnom prostoru govoriti jer će Sabor prestati sa zasjedanjem ako se problem ne riješi do tada, možda je to u interesu HDFZ-u, da se makne javnost od problema, da nemamo mogućnost prenositi poruku naših građana i s te strane, ja se s vama apsolutno slažem, tu agoniju treba okončati sada, sutra, preksutra i u ponedjeljak djeca trebaju ići u školu. Dovoljno je samo da premijer Plenković prihvati povećanje koeficijenta, samo jednom malo „da“ na ovih 90 i nešto posto „ne“ koji su mu učitelji rekli. Da nas riješi problema koji je nažalost on sam uzrokovao svima nama. Hvala lijepo. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Maras, i ja sam u ime kluba dvije stvari naglasio kao važne a to je da Vlada koristi koje već sad ima i da donese uredbu ali kako bi ovu vašu raspravu još više približio temi da ne dobivate opomene, Klub SDP-a će predložiti zaključak za ovaj zakon kojim se Vlada u roku 7 dana obavezuje da donese uredbu o kojoj ste vi govorili pa će se onda Hrvatski sabor i glasanjem izjasniti što misli o štrajku učitelja tako da ćemo biti u poslovničkoj formi. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Bauk, izvolite kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bauk, apsolutno se slažem s vama i ako govorimo o uredbi odnosno o uredbama koje će Vlada donositi a koje definiraju cjelokupni segment zakonodavni u RH, onda mi je nevjerojatno da se po bilokojoj temi mogu udaljiti kao šta su mi rekli od Poslovnika i dobiti, znači možeš govoriti jer ovaj kao šta zakon kaže, dopušta Vladi donošenje uredbe i svih gospodarskih i dr. segmenata izuzev proračuna i poreznih zakona. Znači sve ostalo je uključeno u raspravu. Znači ja da sad ovdje govorim o bilokojoj tematici koja je uključena u moguće donošenje uredbe Vlade od 15. 12. do 15. 1., ne bi bio van konteksta a pogotovo kad se radi o koeficijentima naših učitelja. Hvala Slijedeća replika, poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Poštovani kolega Maras, vi ste došli sad prije 5 minuta i odmah ste krenuli sa prozivanjima. Zanima me što ste radili bi kao ministar u Milanovićevoj Vladi? Kad je 2015. g. bio štrajk prosvjetara, vaš predsjednički kandidat je rekao, citiram, štrajk prosvjetara izazvat će revolt građana jer je potpuno promašen. Ova vrsta pokušaja ucjene je komična, najviše stradaju roditelji. Znači to je vaše licemjerje, dok je SDP bio na vlasti, dok su liječnici štrajkali, ja nisam štrajkao. Podupirem nastojanja nastavnika i profesora da se bore za svoja prava, ali ne na takav licemjerni način, prestanite prozivati više druge jer dok ste vi bili ministar i to poduzetništva, a radili ste samo u stranci i na Bjelolasici koja je propala, niste tako govorili. **Brkić, Milijan (HDZ)** Kolega Ćelić, ja vas lijepo molim, držite se teme. To sam već rekao i drugima. Izvolite kolega Maras. Nije, nije, slobodno to pustite, ja volim ovakvu vrstu rasprave jer kad se čovjek koji je doktor znanosti spusti na portale Direktno.hr i koji objavljuju i fabriciraju gluposti, onda to više govori o njemu nego o meni, samo naprijed g. Ćelić, nastavite tako i dalje. Sigurno ćete uspjeti u vašem političkom radu, ne? Ali ako podržavate nastavnike, kako se to vidi iz vašeg ponašanja? Jeste pozivali premijera Plenkovića da poveća koeficijente? Hajde recite, uključite ovaj gumb i recite premijeru Plenkoviću, povećajte koeficijent. Što to znači ja podržavan nastavnike? U čemu ih vi podržavate? U tom da ne rade? Da naša djeca ne idu u školu? Vi ćete danas tu stiskati zeleno kako vam Plenković kaže i nećete ništa napraviti. Tako da nemojte pričati gluposti i nemojte ne govoriti istine hrvatskim građanima jer ih vi ne podržavate. Recite Plenkoviću da poveća koeficijent. Hvala lijepo. Kolega Maras, ja bih vas lijepo molio da koristite malo pristojniji izričaj u ovom Visokom domu i da ne rabite takve riječi u komunikaciji i u raspravama i apeliram na sve u HS-u da se drže Poslovnika i da izričaj bude primjeren ovom Visokom domu. Kolega Ćelić, povreda Poslovnika, izvolite. Povrijeđen je čl. 238. Kolega Maras, ja nisam govorio nikakve gluposti nego sam citirao ono što je premijer Vlade u kojoj ste vi bili ministar izrekao 25. rujna 2015. g. Plaće su veće, volio bih i ja da je moja plaća u bolnici veća i da su plaće i nastavnika i profesora veće. Ponudit će se ono što se može ponuditi i ja vjerujem da će Vlada RH sa sindikatima postići dogovor. Kolega Ćelić, vi ste imali odgovor na repliku, tako da vas molim da nemojte ubuduće zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika i smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Nastavljamo dalje. Sljedeća replika, poštovani kolega Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras. Ja i mi iz HSS-a smo protiv toga da se ovlasti Vladu RH da mimo znanja javnosti, mimo HS-a donose odluke. To može biti prihvatljivo jedino ako je kriza i ako su neke izvanredne okolnosti. A obzirom da se često pozivamo na EU komisiju i uredbe njihove, evo lijep primjer, EU komisija je donijela uredbu 27.11. kojim poljoprivrednim proizvođačima isplaćuje 476 milijuna eura zbog krize u poljoprivredi zato što su poljoprivredni proizvođači štrajkali. Pa onda, ne kako vi kažete, da nakon 15.12. Vlada donese uredbu, neka donese još danas uredbu jer je krizna situacija da se učiteljima, profesorima i nastavnicima poveća koeficijent za 6,11%. Isto tako, neka uredbom nadoknadi našim poljoprivrednim proizvođačima 20%, koliko im je manje isplaćeno poticaja i neka uredbom osigura sredstva za plaće radnicima u Đuri Đakoviću. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Izvolite kolega Maras, odgovor. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Slažem se, kolega Vlaović sa vama iako neki imaju dosta selektivno pamćenje, zaboravljaju da je danas u odnosu na 2015. i 16. 30 milijardi kuna više u proračunu. Da smo mogli koeficijente, odnosno ne mi, nego Vlada RH početkom ove godine u Ministarstvu vanjskih poslova podići. To nije bio premijeru Plenkoviću dići svojim kolegama diplomatima koeficijente u MVP-u. Znači za to se moglo napraviti preko noći, nitko nije ni znao za to, ali zbog ovoga pati država 30 i nešto dana. Pa je li vidite vi razliku kolega Vlaović u tome? Znači radi se o tome da daješ odnosno premijer Plenković daje očito svojima, a neće dati 90% naših učenika, nastavnika i nastavnica koji su se izjasnili protiv i koje naziva da su iracionalni. Meni nikad ne bi palo na pamet da 100 tisuća naših sugrađana nazovem iracionalnima. završnu riječ. U ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, kolegice i kolege.

a i govorio sam u ime kluba da je po meni HS, znači, a to je pusta, .../nerazumljivo/... zakonodavno tijelo, tu su narodni zastupnici i nitko u Hrvatskoj ne smije biti iz ovoga Sabora, niti komisija koju je izglasao zajedno i HDZ i SDP komisija europska, niti liga prvaka koja je bila ovdje, liga prvaka su svi oni koji su se iselili. Niti Vlada može imati potporu, ona Vlada koja ne poštiva svoje odluke o povjerenstvu, koja je donijela odluku o osnivanju povjerenstva o praćenju Republike Srbije, otvaranju poglavlja 23. i 24., a niti jednom se u 3 godine nije sastalo to povjerenstvo. A Srbija i dalje otvara sva poglavlja, bez obzira što niti jednu obavezu nisu prema Hrvatskoj ispunili ni po pitanju nestalih, ni po pitanju znači, ni po pitanju problema rješavanja naših logoraša, ni po pitanju rješavanja znači ratne odštete koja je velikosrpska agresija na Hrvatsku učinila, a gdje je bio sudionik aktualni predsjednik, član, njegova njegova stranka je član Europske pučke stranke i jednostavno, to nije liga prvaka koja je ovdje bila, tako liga prvaka i oni ljudi koji su iselili 5% BDP-a isplaćuju. 2/3 su Hrvatske prazne, to je premijer demantirao, što se tiče mene, ja ne mogu podržati bilokakvu uredbu koja gospodari otpadom tako da donese odluku da se to 20 km iz Vrgorca se prevozi do Sinja, 120 km i na štetu Vrgorčana i na štetu cetinskog kraja, ja ne želim glasati za ovu za ovu uredbu niti želim kao saborski zastupnik dati ovlasti ovoj Vladi. Zamislite 120 km prevoziti otpad, nerazvrstani otpad iz jednog mjesta, iz Vrgorca u Sinj, tri puta skuplje Vrgorčanima a eto, sjetili se oni Sinja i cetinskog kraja da odlažu tuđi otpad, e to nećete bez obzira što su to sada sve i potvrdili, inspektorat. Pa neće. mogu zvat policiju, mogu šta oće, to je pravo naroda da zaštiti interese Vrgorčana i Sinjana i takvih 27 slučajeva, pa ne mogu dati ja to toj Vladi ovlasti kao saborski zastupnik poglavito premijeru kojemu je bitnija EU nego sve. Ne mogu ja dat premijeru koji nije ovlasti i Vladi koja nema snage i primjenu, proglasiti punu primjenu isključivog gospodarsko pojasa. Isključivi gospodarski pojas, zaštiti naš teritorij. Ne mogu dati Vladi koja preko svojih satelita u Saboru, ne da da se raspravlja o Marakeškom sporazumu a sad imamo veliki problem ilegalnog ulaska migranata. Ne mogu dati Vladi koja legitimni i zakonski, zakonom, previđeno da vojska pomogne našim policajcima koji se bore ali nema ih dovoljan broj da zaštite našu sigurnost naših ljudi na područjima gdje ulazi veliki broj ljudi ilegalnih migranata. Ne mogu dati Vladi koji referendum naših građana proglasi nevažećim i ne da mogućnost da ljudi glasaju a koja nije uvjerljivo uvjerila nas saborske zastupnike na 400 000 potpisa da je nevažećih 40 potpisa. i „Narod odlučuje“ gdje se mora mijenjati Izborni zakon i ne bi zasigurno se mijenjao Izborni zakon kako je predviđeno, danas imali ovo što imamo nego bi taj zakon birao, birao bi se zastupnik preferencijalnim glasom a ne bi predsjednik Sabora imao 300, 400 glasova i danas bi bio ključna osoba hrvatske politike nego preferencijalnim glasovima međutim i na to je ova Vlada pljunula. Pljunula je na referendum, nažalost ovaj Sabor to tada nije podržao, nismo dobili argumente na referendumsku inicijativu „Narod odlučuje“ a ni za referendum o Istanbulskoj konvenciji. Ja ne mogu toj Vladi da predam svoje ovlasti koje mi je narod dao preferencijalnim glasovima, ja ne mogu 25 000 tih birača koji je dalo toj listi, 11 000 meni, taj glas, ne mogu ih prevariti. Ne mogu ih prevariti i zato ova stanka, čak, ova stanka ustavna je po meni problematična jer ova Vlada loše vodi Hrvatsku, 5% sredstava BDP-a dolazi oz doznaka iz inozemstva i to je premijer demantirao, to je premijer demantirao, ovdje je meni govorio da to nije istina, da su to tlapnje. Prema tome, hrvatska Vlada u ovome trenutku od mene ne može dobiti potporu. Hvala